Kolegice i kolege, želim vam dobar dan i počinjemo sa raspravom o - Konačni prijedlog Zakona o mjeriteljstvu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,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 Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Uvažene saborske zastupnice i zastupnici, evo svrha donošenja ovog predmetnog zakona je uspostava mjernog jedinstva u RH i naravno uspostava povjerenja u rezultate mjerenja koji se provode zbog zaštite potrošača, živote i zdravlja ljudi, životinja, zaštite okoliša, opće sigurnosti i zaštite prirodnih resursa te poticanje same slobodne trgovine i uklanjanje mogućih barijera i prepreku u trgovini. Upravo zbog postizanja tih ciljeva u ovom se prijedlogu zakona uvodi jasan i transparentan sustav prijenosa javnih ovlasti, … zakonitih mjerila čime se napušta postojeći sustav koji omogućava ovlašćivanje pravnih osoba unatoč ispunjavanju propisanih uvjeta te tako … zakonitih mjerila i pripreme mjerila za uvjeravanje na najbolji i najefikasniji mogući način. Ono što je najvažnije pritom napomenuti je ključan podatak da po novom zakonu Državni zavod za mjeriteljstvo, odnosno čelni čovjek zavoda više ne bi imao pravo na diskrecijsku ocjenu, ne donošenja rješenja odobrenju u slučaju kad pravna osoba ispunjava sve propisane uvjete. Naime, prema postojećem zakonu, odnosno odredbi članka 42., stavak 2 trenutno važećeg Zakona o mjeriteljstvu u kojem se izričito navodi kako pravne osobe koje ispunjavaju uvjete za ovlašćivanje ne moraju sve biti ovlaštene. Stvara se pravna nesigurnost, netransparentnost i najšire diskrecijsko pravo čelnika tijela da odluči o tome treba li na neku pravu osobu koja je investirala u svu potrebnu opremu i osposobljenost djelatnika u vlastiti za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila. Ovim prijedlogom zakona tako praksa prestaje i ako treba napomenuti da tijekom posljednje dvije godine mandatove Vlade zavod nije ovlastio niti jednu pravnu osobu potrebama trenutno važećeg zakona upravo iz razloga da se ne bi dogodilo pitanje … i odluka o prijenosu ovlasti. Na ovaj način omogućit će se vlasnicima mjerila da na brži i efikasniji način provedu postupak ovjere, bilo od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo, bilo od strane ovlaštenog tijela čime se štiti prije svega interes potrošača i njihovo povjerenje u rezultate, mjerenje količina roba i vrijednosti usluga. Također će se domaćim proizvođačima zakonitih mjerila omogućiti da ovjeru mjerila uključuju svoj proizvodni proces pri čemu zadovoljavajući sve kriterije stručne osposobljenosti i … moći uvjeravati mjerila iz vlastite proizvodnje i na taj način olakšati vlastito poslovanje. Ovim prijedlogom zakona riješilo bi se dakle pitanje preciznog definiranja poslova tijela koja obavljaju poslovi mjeriteljstva, postupak odobrenja, tipa mjerila te uvjeravanje zakonitih mjerila. Nadalje, ovim bi se dodatno jačala uloga mjeriteljske inspekcije upravo na način da se preciznije propisuju inspekcijski, sami inspekcijski poslovi, vrste inspektora, uvjete koje moraju inspektori ispunjavati te same prekršajne odredbe. Naime, upravo bi se ovim Prijedlogom zakona o mjeriteljstvu stvorili preduvjeti za kadrovsko jačanje mjeriteljske inspekcije. U prekršajnim odredbama povećani su iznosi novčanih kazni zbog usklađivanja Zakona o mjeriteljstvu s odredbom prekršajnog zakona, a sve u cilju pojačane zaštite potrošača … sredstvo generalne i specijalne prevencije, zlouporabe zakonitih mjerila kao i zlouporabe prenesene, tj. dobivene ovlasti za … zakonitih mjerila. Također, svrha zakona i uređivanje, stavljanje zakonitih mjerila na raspolaganje na tržištu u okviru usklađenog područja te priznavanje potvrda i oznaka sukladnosti izdanih u zemljama europskog gospodarskog prostora. Ovim zakonom RH prihvaća i pozitivnu praksu koja već postoji u zemljama članicama EU, ali pojedinim zemljama, susjednim zemljama ne članicama koje su prije nas preuzele ovakav sustav prijenosa javnih ovlasti na privatne i javne osobe. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista i Stranke rada, kolega Mladen Novak.

i koliko god sam ja iščitavao ovaj materijal nisam uspio utvrditi koji je to pravi razlog zbog čega još jedan i nizu zakona ide po hitnoj proceduri, zbog čega ne ide u dva čitanja, ma da će mnogi reći ovo je tehnički zakon, tehničko usklađivanje pa onda nema ni potrebe. No iskustvo nam govori da kad su takve stvari u pitanju, da uvijek postoji mogućnost, ne tvrdim da je, ali uvijek postoji mogućnost da je pisanje zakona prilagođeno određenom pravnom subjektu, određenoj osobi, da je to zakon koji kao što su već neki kod nas dobili zakoni imena, da bi ovo mogao biti neki lex netko ili lex nešto. Da li je to tako ili nije, ja neću tvrditi, ali takva praksa koja je do sad uvedena i ona iskustva koja imamo, daju nam za pravo da sumnjamo u to. Ono što mi je u samom zakonu upalo u oko je recimo članak 5. Članak 5.koji nabraja tijela koje obavljaju poslove mjeriteljstva i sada su tu pobrojani taksativno Državni zavod za mjeriteljstvo, Hrvatski mjeriteljski institut, ovlaštena tijela, pravne osobe koje obavljaju poslove nacionalnog umjerenog laboratorija. I onda imamo daljnji članci razlažu svakog od tih navedenih i u članku 14.se pojavljuje ovlašteni serviser, a tamo prethodno ga nema. Malo čudno pa sam s obzirom da nema previše direktnih iskustava s tom problematikom pa sam se konzultirao s ljudima koji jesu iz te branše iz te struke i oni su me upozorili upravo na ovo što sam i sam uočio samo su mi objasnili u čemu je problem u tome. Praktički bi trebalo razdvojiti servisiranje od ovjeravanja. I nažalost po njima, a ja im vjerujem ovlašteni serviseri javljaju se na javni natječaj za ovjeravanje i ispitivanje zakonitih mjerila. To ne samo što je direktna šteta nego u neku ruku to ispadne i sukob interesa. Da li sada to potvrđuje onu sumnju koju sam ja rekao s početka kada god neki ovakav zakon ide u hitnu proceduru da tu uvijek postoji mogućnost da se piše zakon ustvari zbog nekog ciljanog, ne znam ne mogu tvrditi. No međutim sve ono što su ljudi iz te branše naveli ovdje meni zvuči točno zvuči mi logično ne ukazuje se ništa na konkretno, ali ukazuje se na otvorene rupe u ovom zakonu. Upozorenje struke je išlo još na jednu stvar koju nažalost mi ovdje ne možemo izmijeniti, a to su podzakonski akti. je recimo navodno dan prije promjene funkcije pomoćnik ministra potpisao pravilnik kojim je kojim je da ne kažem uneredio, upotrijebio sam izraz koji su oni upotrijebili, uneredio cijelu situaciju, cijelu branšu i da ustvari se tim podzakonskim aktima kada je zakon ovako napisan, podzakonskim aktima definira sve ono što nekome treba i što je nekome interes. Ja baš nisam siguran da ćemo mi ikad doživjeti ovdje u ovom mandatu, da izađemo sa zahtjevom da neki zakon ne ide po hitnoj proceduri nego da ide u dva čitanja i da to ministarstva uvaže, ali svejedno apeliram dajte probajte još jedanput razmotriti ovo jer ako struka na nešto upozorava onda vjerujem da ima razloga da je to tako. Pretpostavljam da bi i vama trebao biti interes da neki zakon koji ovaj Sabor donese, da nema na sebi nekakve ljage, da nema nad sobom nema nad sobom neku sjenu da li je pisan za nekoga u nečijem interesu, za neku interesnu grupaciju. Eto toliko o tome. Hvala vam lijepo. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Novak s pravom se pitate da li je ovaj zakon ovako kako je koncipiran može biti pisan kako bi bio podoban za određenu pravnu osobu iz članka 7.ovog zakona i to iz razloga što Vlada ovim zakonom omogućuje određene javne ovlasti prepustiti pravnim osobama. I ja to osobno podržavam moram reći. No zbunjujuće je da Vlada u nekim drugim zakonima te iste javne ovlasti ne želi propuštati na tržište pravnim osobama već ih čuva samo za sebe govoreći da na taj način će te javne ovlasti bolje se obavljati kada ih obavljaju državna tijela. Primjerice, taj slučaj je bio u Zakonu o zaštiti zraka kada su određeni referentni laboratoriji u RH koji su ispunili vrlo zahtjevne uvjete da bi mogli takve poslove obavljati, Vlada je zakonom njima to preuzela i od sada će to valjati isključivo samo državnom tijelu. U ovom slučaju dakle čime se vi pitate, takve ovlasti javne ovlasti Vlada prepušta pravnim osobama što je na određeni način u suprotnosti sa onime što par dana u ovoj prije toga u ovoj istoj sabornici navodi kao protuargument. Prema tome, ja ne znam da li jest točno takvo vaše takvo vaše razmišljanje, ali upućuje da bi te mogli biti u pravu činjenica da u jednom zakonu takve ovlasti ne prepuštamo pravnim osobama jer kažemo da ih može isključivo i kvalitetno obavljati državna tijela, a u ovom zakonu te ovlasti bez problema se stavlja na tržište, što ja pozdravljam govorim, ali govorim o nedosljednosti Vlade kada pojedine javne ovlasti prepušta ili ne prepušta na tržište odnosno

Hvala lijepo. Pa kolega Bačiću vi znate stav Hrvatskih laburista oko toga oko inače privatizacije svega onoga što je ajmo reći nekakav javni interes ili državna funkcija, funkcija države. Pa mi uvijek sumnjamo da kada je tako nešto u pitanju da je moguće, neću reći da se uvijek i dešava, ali da je moguća korupcija nekih političkih elita koje donose takvu odluku. Odnosno izlaze sa takvim prijedlogom. Normalno da je nemoguće tvrditi da to je tako ali to uvijek pobuđuje neku sumnju. No, činjenica je da ovlaštene ovlaštene pravne osobe za ovjeravanje i ispitivanje imaju znatne troškove da bi dostigli određene norme. Na kraju krajeva postoji tu neki ISO 17020 pa etalone, pa moraju imati ljude za to. I sada najedanput u tu grupaciju se na javni natječaj mogu pojavljivati i oni koji su serviseri. I to čisto onako kao laiku kada to gledam, to stvarno može biti sukob interesa. Znači možete biti i ovlašteni serviser i ovjeritelj. I sada da li je, koja je onda svrha nekoga tko vrši kontrolu ako je ona sam odradio one prethodne radnje. Kontrolirati će sam sebe, pa to znate da nigdje, nigdje to ne može dati one prave rezultate ono što se od njih očekuje. Mislim da je, da je struka s pravom upozorila da ove dvije stvari treba odvojiti. Hvala.

Uvažena potpredsjednice, zamjeniče predsjednika. slažem se da je ovo tehnički zakon i da su ovdje stvari usklađenja, primarne stvari vezane za ovaj zakona. Ali slažem se ga nije trebalo odraditi po hitnom postupku jer je javna rasprava pokazala da bi tu ima stvari za raspravu o kojima bi trebalo raspraviti raspraviti i ne ovako hitno donošenje. Prvo što bi bilo primjedba je u ovom zakonu ste vi u članku 7., stavku 1. i 2. izbacili fizičke osobe, znači da ovdje degradiramo sve obrtnike, sve one ovlaštene servise koje su imale od Državnog zavoda za mjeriteljstvo ovlaštenje i mogle su obavljati kompetentno ove poslove servisiranja koje sada ne mogu. A opravdanje koje ste dali je da one nemaju javne ovlasti. Znamo da i neke udruge građana imaju javne ovlasti. Znači tamo kada se udruže fizičke osobe onda imaju javne ovlasti a ovdje jedini razlog zašto ovi serviseri ne bi to mogli raditi da nemaju javnu ovlast. Ili ih se tjera na osnivanje poduzeća, hoće li onda imati javne ovlasti ili mislim da je to njihova diskriminacija i posebno vrijeme kada se borimo za svako radno mjesto i kada dovodimo u poziciju sve te obrtnike da sutra ostanu bez posla, odnosno ne mogu obavljati tu djelatnost koju su odrađivali u proteklom periodu. Također ovaj razgovor sa ljudima iz struke koji se bave ovim poslom i njihove primjedbe odnosile su se na ovaj član 53. u stavku 1. gdje ste ubacili da se mogu nadzirati njihove poslovne knjige. Mislim da nema potrebe da poslovne knjige se nadziru od strane ove mjeriteljske inspekcije jer te poslovne knjige jasno kontroliraju i porezne i gospodarske inspekcije. I ne vidim razloga da se sada dodatno ovdje daje ovlast ovoj mjeriteljskoj inspekciji da kontrolira njihove poslovne knjige jer to rade druge nadležne službe i inspekcije. Tako da podržavam stav i mišljenje struke vezano za to. Također u članku 27. i 28. vezano za ove izvanredne ovjere, podržavamo također struku gdje oni smatraju da su ovako napisane obveze ovlaštene servisere stavljaju u nezavidni položaj a posebno u pogledu naplate usluge od vlasnika mjerila. Ovlašteni serviser svakako se mora javiti državnom zavodu ali da je izvršio popravak mjerila sa kojeg je trebalo skidati ovaj državni žig i naljepnicu a i smatramo da bi isključivo vlasnik morao biti odgovoran za ovu prijavu mjerila kako redovnu tako i na izvanrednu ovjeru. Kao i u članku 66. i 67. mislim da su stvarno ove novčane kazne previsoke, jasno treba biti novčanih kazna i novčanih kontrola u tom smislu ali ove koje su navedene mislim da su stvarno previsoke. Evo i u tom smislu dajemo primjedbe na ovaj prijedlog zakona. Hvala. U ime Kluba zastupnika HNS-a kolega Goran Beus Richembergh. Poštovana gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege, gospodine zamjeniče ministra. Evo odmah na početku želim reći da će Klub Hrvatske narodne stranke-liberalnih demokrata podržati ovaj prijedlog zakona. Podsjetio bih da je postojeći Zakon o mjeriteljstvu star 11 godina i da je mijenjan, odnosno dopunjen prije punih 7 godina, da je u međuvremenu se dogodilo nekoliko vrlo važnih stvari posebice u okvirima u kojima danas djeluje Republika Hrvatska a to je Europska unija gdje se o ovom pitanju, o mjeriteljstvu vodi posebna briga. Jer kao što je već i rečeno pitanje uređenja ovoga područja izravno se odnosi na zaštitu prava potrošača a znademo da je to jedna od vrijednosti koje Europska unija i njen pravni sustav osobito poštuje i štiti. S druge strane, usporedi li se postojeći zakon o mjeriteljstvu zajedno sa nivelacijom iz 2007. godine i usporedi li se ovaj tekst kojega imamo pred sobom vidjeti ćemo da je to niz promjena koje donose mnogo transparentnija rješenja pa i detaljno obrazložena, npr. ovo pitanje koje se sada problematizira a to je pitanje prijenosa ovlasti, prijenosa javnih ovlasti, ovjeravanja zakonitih mjerila. U zakonu do sada bilo je regulirano jednim člankom, člankom 7. a sada se u novome zakonu cijeli postupak regulira kroz čak 7 članaka. Dakle u tome smislu mnogo je jasnije, mnogo je javnije, sužen je prostor za naknadna tumačenja, za diskrecijska prava i to je jedan od koraka naprijed koji valja pozdraviti. treba reći da je Nacrt prijedloga zakona o mjeriteljstvu bio na usklađenju, odnosno notifikaciji u odnosu na izmijenjenu Direktivu 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća koja je donesena još 22. lipnja 1998., dakle nakon donošenja zadnjih izmjena i dopuna postojećeg zakona, a to je dakle direktiva koja govori o utvrđivanju postupka obavješćivanja u području tehničkih propisa te propisa o uslugama informacijskog društva. Kuriozitet je da je zapravo ovaj zakon koji danas imamo na dnevnom redu praktički prvi zakon u Republici Hrvatskoj koji je nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji upućen u postupak notifikacije sukladno citiranoj direktivi i koji je zaključen dana 11. veljače, dakle postupak notifikacije. Argumenti koje je predlagatelj naveo za potrebu donošenja ovoga zakona, a još više neposredan uvid u razlike koje su u postojećim rješenjima, kazuju da bi bilo dobro svakako podržati ideju da se nova pravila što je moguće prije usvoje i stupe na snagu. I u tome smislu ponavljam, klub HNS-a podržat će ovaj prijedlog. Hvala lijepo.

Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi zamjeniče ministra sa suradnicima, kolegice i kolege. Ja se ispričavam evo zbog tehničkih problema nisam uspio isprintat ovu pripremu pa sam ponio svoj… ne smeta? Onda dobro. Dakle za uvod valja reći da će klub SDP-a podržati donošenje ovoga zakonskog prijedloga. Smrtnom kaznom kažnjavali su se oni koji bi zaboravili ili zanemarili svoju dužnost uz umjeravanja talonske jedinice duljine za svakog punog mjeseca. Takva je pogibelj prijetila graditeljima na kraljevskom gradilištu odgovornim za gradnju faraonskih hramova i piramida u tadašnjem Egiptu, 2000 godina prije Krista. Prvi kraljevski lakat bio je definiran kao duljina podlaktice od lakta do vrha ispruženog srednjaka vladajućeg faraona, uvećano za širinu njegove šake. Ta se izvorna mjera prenosila u crni granit i urezivala u njemu. Radnici na gradilištima dobivali su primjerke u granitu ili drvetu, a graditelji su bili odgovorni za njihovo očuvanje. Otada su ljudi bez obzira na mjesto i vrijeme pridavali veliku pozornost ispravnosti mjerenja. 1799. godine u Parizu stvoren je … metrički sustav pohranjivanjem dvaju platinskih etalona koji su predstavljali metar i kilogram, početak današnjeg međunarodnog sustava jedinica … poznati sustav. Dakle od vrlo davnih vremena mjerenje ima izuzetnu važnost u ljudskom životu. Danas velika većina građana nije ni svjesna koliko svakodnevno dolazimo u korist s različitim vrstama mjerenja, počevši u medicini gdje se mjere različita zračenja kojima smo izloženi u trenutku bolesti pa sve do svakodnevne kupovine u kojima se trudimo ili barem nastojimo biti neprevareni od strane onih koji nam isporučuju robu. Samo na proizvodnji i distribuciji plina postoje prema procjenama velike novčane razlike koje se uprihoduju mimo stvarnih isporuka plina. Osnovni razlog za donošenje Zakona o mjeriteljstvu je osiguranje obavljanja poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i priprema mjerila za ovjeravanje koje bi u okviru svoje djelatnosti obavljale pravne osobe. Propisivanjem pretpostavki, odnosno općih i posebnih uvjeta za izdavanje rješenja o odobrenju za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje kao javnih ovlasti napuštaju se neka dosadašnja zakonska rješenja koja nisu omogućavala ovlašćivanje pravnih osoba unatoč ispunjavanju propisanih uvjeta te s tim u vezi ni obavljanje ovjeravanja zakonitih mjerila i pripreme mjerila za ovjeravanje na najbolji mogući način. Svrha donošenja predmetnog zakona je uspostava mjernog jedinstva u Republici Hrvatskoj i uspostava povjerenja u rezultate mjerenja provedenih radi zaštite potrošača, života i zdravlja ljudi i životinja, zaštite okoliša, opće sigurnosti i zaštite prirodnih resursa te poticanje slobodne trgovine i uklanjanja mogućih prepreka u trgovini. U tu svrhu uz propisivanje jasnih pretpostavki za izdavanje rješenja o odobrenju pravnim osobama za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila ili pripreme mjerila za ovjeravanje kao javnih ovlasti precizno se definiraju poslovi tijela koja obavljaju poslove mjeriteljstva, postupak odobrenja tipa mjerila te ovjeravanje zakonitih mjerila. U cilju postizanja navedene svrhe, radi praćenja primjena zakona i time u vezi sprečavanja sive ekonomije, precizno se propisuju inspekcijski poslovi, vrste inspektora, uvjeti koje inspektori moraju ispunjavati te kaznene odredbe. Također svrha zakona je uređivanje stavljanja zakonitih mjerila na raspolaganje na tržištu u okviru usklađenog područja te priznavanje potvrda i oznaka sukladnosti izdanih u inozemstvu. Trenutno važeći Zakon o mjeriteljstvu nije obuhvatio ni sve praktične probleme s kojima se svakodnevno susreće mjeriteljska inspekcija, kao i prekršaji koji se učestalo događaju i onemogućavaju redovno korištenje zakonitih mjerila, a da pritom uopće nisu normirani kao prekršaji. S obzirom na to da je smisao prijedloga novog zakona lakši, jednostavniji, prijenos javne ovlasti ovjeravanja zakonitih mjerila, potrebno je osigurati dodatne preduvjete za razvoj mjeriteljske inspekcije te propisati prekršaje i povećati kazne za kršenje uvjeta pod kojima je javna vlast dobivena. Člankom 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji se odnosi na tehničke propise, normizaciju, mjeriteljstvo, ovlašćivanje i ocjenjivanje sukladnosti, Republika Hrvatska se obvezala da će poduzeti mjere potrebne za postupno usklađivanje s tehničkim propisima Europske unije i europskom normizacijom, mjeriteljstvom i ovlašćivanjem te postupcima za ocjenjivanje sukladnosti da će u tu svrhu u prvoj fazi započeti poticati uporabu tehničkih propisa Europske unije, europskih normi, te postupaka ispitivanja i ocjenjivanja sukladnosti, zaključivati po potrebi europske protokole za ocjenjivanje sukladnosti, unapređivati razvoj infrastrukture za kakvoću, normizaciju, mjeriteljstvo, ovlašćivanje i ocjenjivanje sukladnosti, te promicanje sudjelovanja Republike Hrvatske u radu specijaliziranih europskih integracija. Sukladno tome 2003. godine donesen je Zakon o mjeriteljstvu kojim je uređen jedinstveni mjeriteljski sustav koji obuhvaća temeljno tehničko i zakonsko mjeriteljstvo. Zakon o mjeriteljstvu temelji se na Direktivi Vijeća 88/181 od 20. prosinca 1979. godine. Nakon provedene procjene stanja i analize okruženja sa svim njegovim utjecajnim čimbenicima kao i zbog sve više zahtjeva za ovjeravanje mjerila nužno je osigurati kontinuitet i kvalitetu mjeriteljskih poslova na najbolji mogući način ovim Prijedlogom zakona o mjeriteljstvu kojim se predlažu sve cjelovitija rješenja u području zakonskog mjeriteljstva posebno s aspekta nadležnosti Državnog zavoda za mjeriteljstvo i ovlaštenih pravnih osoba u obavljanju mjeriteljskih poslova unutar nacionalnog mjeriteljskog sustava. Dosadašnje zakonsko uređenje odnosa između subjekata unutar područja zakonskog mjeriteljstva uvelike zaostaje za praksom u državama članicama Europske unije, pa čak i za praksom u zemljama nečlanicama iz okruženja. Ovim se zakonom trebaju urediti sljedeća osnovna pitanja: područje uređivanje i pojmovi u smislu zakona, tijela koja obavljaju poslove mjeriteljstva, temeljno mjeriteljstvo, zakonsko mjeriteljstvo, mjeriteljski zahtjevi za pretpakovine boce kao mjerne spremnike, novčane naknade i troškovi u zakonskom mjeriteljstvu, mjeriteljska inspekcija, kaznene, prijelazne i završne odredbe, te usklađivanje sa Zakonom o općem upravnom tijela u zakonskom mjeriteljstvu, te propisivanje jasnih općih i posebnih uvjeta za ovlašćivanje tijela za obavljanje pripreme mjerila za ovjeravanje, te ovjeravanje mjerila na temelju kojih će ovlaštenje zavoda biti samo potvrda ispunjavanja navedenih uvjeta, precizno definiranje poslova Državnog zavoda za mjeriteljstvo pri izdavanju ovlaštenja za obavljanje poslova u postupku pripreme mjerila za ovjeravanje, te ovjeravanje mjerila. …/Govornik se ne razumije./… ovlaštenih mjeritelja i ovlaštenih servisera, osiguranje preduvjeta za kadrovsko jačanje mjeriteljske inspekcije propisivanjem više vrsti mjeriteljskih inspektora kako bi se prelaskom jednog dijela mjeriteljskih poslova na ovlaštena tijela omogućio prelazak mjeritelja Državnog zavoda za zavoda za mjeriteljstvo u mjeriteljsku inspekciju. Pojačana zaštita korisnika mjerila kroz strože prekršajne sankcije kao sredstvo generalne i specijalne prevencije zlouporabe zakonitih mjera. Trenutni važeći zakon koji je donesen 2003. godine, a kojim je uređeno područje temeljnog tehničkog i zakonskog mjeriteljstva, a 2007. godine u izmjeni zakona je dopunjen, a zadnjih godina se prilike u mjeriteljstvu znatno izmijenile, u znatnoj mjeri tako da je bilo nužno krenuti donošenje ovoga novog zakona. Državni zavod za mjeriteljstvo je institucija koja uz ovlaštene pravne osobe i ovlaštene servise obavlja poslove zakonskog mjeriteljstva u Republici Hrvatskoj. Nacionalni mjeriteljski instituti bave se znanstvenim mjeriteljstvom, a u Hrvatskoj je u tim poslovima sve aktivniji Hrvatski mjeriteljski institut. Industrijsko mjeriteljstvo osigurava odgovarajuće funkcioniranje mjerila koja se koriste u industriji i raznim procesima proizvodnje i ispitivanjima u čemu vrlo važnu ulogu imaju i …/Govornik U proteklih nekoliko godina na tržištu Republike Hrvatske dogodio se rast zakonitih mjerila što je otežalo rad Državnog zavoda za mjeriteljstvo i rezultiralo smanjenjem njegovih operativnih, kadrovskih i financijskih kapaciteta. Važeći Zakon o mjeriteljstvu otežava prijenos javne ovlasti i ovjeravanje na ovlaštena tijela čime dolazi do otežavanja provođenja potrebnih mjeriteljskih poslova. Osim toga, trenutno važeći Zakon o mjeriteljstvu ne obuhvaća sve praktične probleme s kojima se svakodnevno susreće Mjeriteljska inspekcija kao ni prekršaji koji se učestalo događaju i onemogućavaju redovno korištenje zakonitih mjerila, a što bi se također trebalo bolje urediti novim Zakonom o mjeriteljstvu. Ukratko. Ovim se zakonom trebaju urediti sljedeća osnovna pitanja – područje uređivanja i pojmovi u smislu zakona, tijela koja obavljaju poslove, temeljno mjeriteljstvo, zakonsko mjeriteljstvo, mjeriteljski zahtjevi, novčane naknade i troškovi, mjeriteljska inspekcija, kaznene i prijelazne i završne odredbe, te usklađivanje sa Zakonom o općem upravnom postupku.

Kolega Žagar, pažljivo sam vas slušao i u onom dijelu u kojemu ste se osvrnuli na odredbe ovog zakona kojim se definiraju javne ovlasti ovlaštenih tijela kada je u pitanju

javnih ovlasti kada je u pitanju ovjeravanje mjerila ne omogući i fizičkim osobama tim više što ako je ovlaštena osoba kao djelatnik ili suvlasnik ili vlasnik obrta ima uvjete i mogao je do sada provoditi certificiranje pojedinih mjerila zbog čega sada on to dalje ne može ili može ukoliko se preregistrira i osnuje pravnu osobu. Prema tome, čini mi se da je to i sa ustavno-pravnog načela diskriminirajuće za zaposlenike i vlasnike obrta u Republici Hrvatskoj i da je trebalo omogućiti da se utvrde uvjeti koje mora ispuniti osoba koja obavlja te javne ovlasti neovisno da li ona bila vlasnik, suvlasnik ili djelatnik u fizičkoj osobi ili u pravnoj osobi. To je po meni jedino prihvatljivo i o tome se očitovala Hrvatska obrtnička komora i držim da s punim pravom se ne slaže sa ovakvim rješenjem. Ja pozivam evo i Vladu da Vlada do glasovanja doista utvrdi mogućnost da te poslove obavljaju i fizičke osobe ukoliko djelatnik u toj fizičkoj osobi ima ovlaštenje od Državnog zavoda za mjeriteljstvo. Ako je on ispunio uvjete koje propisuje Državni zavod za mjeriteljstvo ne bi trebalo biti važno da li te poslove obavlja u fizičkoj osobi ili u pravnoj osobi i u tom smislu čini mi se da bi Vlada trebala na takav način i reagirati. Hvala. Pa evo uvaženi kolega Bačić, ja ću vam odgovoriti sad više s tehničke strane. Nisam pravnik, a ovdje je i predstavnik ministarstva, pa ako on može u tom dijelu odgovoriti bit će dobro. Ono što je najvažnije kod mjerenja i kod mjeriteljstva je načelo sljedivosti. To se mora osigurati. Znači kad se osigura načelo sljedivosti vjerojatno i u zakonskom prijedlogu da bi se poštivalo i da bi se do kraja bilo sigurno da će načelo sljedivosti biti poštivano vjerojatno iz tog razloga su pravne osobe definirane kao oni koji mogu dobiti akreditaciju. Ali istina, možda ste vi u pravu da zašto ne bi fizičke osobe. Međutim, ja kažem sa strane tehničke struke jer danas sve više se u mjeriteljstvu postavlja zahtjeva i kad vi govorite o Državnom zavodu za mjeriteljstvo naravno ti zahtjevi teško već prolaze i jednostavno širinom svog opsega različite kadrovske i druge tehničke uvjete koje državni zavod ima. Vi danas ako netko od građana ide u solarij pa ako tamo ima žeton pa stavi pa tko mu garantira da je to. Ili ako na autopraonici pere automobil tko garantira da su ti uređaji da su umjereni i da imaju znači, zapravo da dobijete onu ispravu koja to govori. Znači, govorim samo kao primjer kao sve je složeniji taj postupak, sve više treba štititi građane. I mislim da u dijelu kad i fizičke osobe se u to još upletu da onda treba posebno paziti na načelo zaštite potrošača zbog sprege velikih interesa. Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Žagar, da li je nama bitna forma i način kako je netko organizirao i kako se registrirao ili nam je bitno stručno znanje? Kakva razlika je između obrtnika koji ima dva, tri zaposlena i pravne osobe koja ima dva, tri zaposlena? Nikakva. Ovaj je dozvolu za rad dobio u Uredu za gospodarstvo jednog grada a ovaj je dobio registraciju na Visokom trgovačkom sudu. I ispunjavaju uvjete za raditi nekakav posao, samo što su ti uvjeti prema obrtnicima daleko stroži nego prema pravnim osobama. Da li je nama bitno da s ovim zakonom osiguramo da javnu ovlast damo onome tko zna raditi i tko to može kvalitetno napraviti ili nam je bitno kako je on organiziran? Ajde mi recite kakav status je obrtnika koji zbog visine prometa mora voditi svoje poslovne knjige prema Zakonu o računovodstvu? Jel' on pravna ili fizička osoba? Na potpuno identičan način vodi financijsko poslovanje kao i netko tko ima firmu i ima pet zaposlenih. I možda su njegovi ljudi stručniji od ovog koji ima nekakvu firmu. I on samo zbog toga što je obrtnik ne može raditi taj posao. E sad se ovdje postavlja elementarno pitanje, da li to znači, onda treba obrtnicima jasno poslat poruku ako hoćete dobiti javne ovlasti, ako hoćete dobiti neke druge stvari izvolite osnovati firmu pa preko nje radite to, a preko servisa To nas je nažalost i dovelo do toga da imamo hrpu firmi bez ijednog zaposlenog. Upravo zbog toga što određenim zakonskim odredbama ljudi su radili što rade. I sad da li ćemo mi u ovom trenutku, a kasnije ćete vidjeti i kod ovog drugog zakona koji slijedi, što jedna suluda odredba znači i kako može usporiti procese u RH. A svi se zaklinjemo za to da nam je u interesu ukloniti administrativne barijere. A zašto sad ne damo priliku onima koji znaju da rade svoj posao i da dobiju javne ovlasti i da za te javne ovlasti odgovaraju nekome? **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, Tomislav Žagar. **Žagar, Tomislav (SDP)** Pa uvaženi kolega Šuker opet u onom smjeru replike kao što sam i kolegi Bačiću dakle mjeriteljstvo predstavlja naizgled mirnu površinu koja pokriva dubine znanja. Znanja koja su poznata samo nekolicini ali kojima se koristi većina, uvjereni da dijele zajedničko znanje o tome što predstavljaju izrazi kao što su metar, kilogram, vat i sekunda. Gledajte ja govorim s tehničke strane naravno. I vjerojatno u našoj tradiciji jedan od razloga zašto, mislim da je kolega Novak pitao zašto se donosi po hitnom postupku? Pazite, tehnički se svijet brzo mijenja. Mi istina Bog u puno stvari kasnimo. Možda je zato što ne postoji poseban studij mjeriteljstva, postoje kolegiji različiti na različitim tehničkim fakultetima koji se bave teorijom i tehnikom mjerenja i možda čisto to, ne vidim da to ima namjere, nego čisto jednostavno se zbog tradicijski se nije prepoznalo da postoji obrtnik koji bi se bavio isključivo ovim poslovima jel'. Kao što postoji postolar ili ne znam frizer ili netko tko se bavi isključivo takvim poslovima. I možda u tom dijelu leži cijela priča, ja ne vidim drugačije. Ali kažem, otklanjam ono što s pravne strane postoji, a najvažniji cilj zapravo kad govorimo o mjeriteljstvu je zaštita potrošača i zaštita zdravlja i života ljudi i života. Mladen Novak, replika. ali na svu sreću dovoljno smo napredovali da to više nikome ne pada na pamet. Mada onako dobronamjerno nemojte vi zazivate, kod vas se svašta dešava u stranci, bilo bi jako nezgodno ako bi krenuli tim putem. … /Upadica Ono zbog čega sam se javio je hitni postupak. Evo i sad ste ga spomenuli. Nisam iz vašeg izlaganja, svejedno nisam shvatio zbog čega hitni postupak. Ako je nešto, ovaj zakon je sami ste spomenuli koliko dugo nije mijenjan i sad idemo sa hitnom procedurom. To ne znači, maloprije je i kolega spomenuo, da je zakon kvalitetnije napisan jer ono što je dosad definirao jedan članak sad se s tim bavi 7 članaka. Pa to ne znači da je kvalitetnije napisan. To čak može značiti da je svjesno napravljen kaos, da je zakamuflirano nešto. To nije nužno da znači da je zakon kvalitetnije riješio neko pitanje. Mislim da, sad ste spomenuli isto tako u odgovoru na repliku prethodnu, da tehnologija, tehnika sve to napreduje ubrzanim tempom ali to ne znači da ćemo mijenjati zakon svako malo kad se uvede nešto. Zakon definira neki okvir i baš zato bi trebao biti nešto što je ne znam ne može biti ništa trajno ali barem dugotrajnije. I zbog toga mislim da s obzirom na vrijeme koje je prošlo od prethodnog zakona da nije bilo potrebe za ovakvom žurbom. Hvala. repliku. **Žagar, Tomislav (SDP)** Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Novak evo pokušat ću vrlo kratko, dakle iako se ovaj zakon donosi po hitnom postupku o njemu se već dugo govori. On je 2010. mislim da je već bio u pripremi. Sad teško je reći zašto on nije donesen prije, zbog sporosti administracije, zbog čega? Evo, ministarstvo ga je sad pripremilo, ide u hitnu proceduru kažem zbog nekakvih normi koje smo mi ispotpisivali i koje se pod hitno trebaju uvesti u zakonodavni okvir zbog zaštite potrošača, zdravlja ljudi i života. I to je to. A što se tiče mjerenja kažete u uvodu živopisno, da, mislim teorija i tehnika mjerenja i općenito mjerenje nismo ni svjesni koliko stvari oko nas svakodnevno dolazimo u doticaj koje trebaju biti mjerene, koje su bitno je da su dobro izmjerene. ja u tom smislu pozdravljam donošenje zakona i pozdravljam ga da je po hitnom postupku jer smatram da je trebao doći već i prije na ove klupe. Hvala. Hvala lijepo potpredsjednice. Samo dva, dvije dopune vezano za ovu današnju raspravu. Gospodin Sanader je upitao vezano za poslovne knjige sve definirano Zakonom o inspekcijama u gospodarstvu koji je donesen početkom ove godine i točno su definirani poslovi inspektora a među inima se spominje i u samom, da se može gledati i poslovne knjige, odnosno da može ući u poslovne knjige. To bi bio razlog zašto nismo brisali, ako je u Zakonu o inspekcijama u gospodarstvu strogo su definirani poslovni koje inspektor mora raditi. A da odgovorim i na ovo pitanje vezano za javne ovlasti. Radi se o potpuno drugom zakonu, a kao što i znate sami donesen je 2011., radi se o Zakonu o sustavu državne uprave, članak 2. stavak 2. u kojem su definirane same javne ovlasti i lijepo izrekom piše pravne osobe. Hvala. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo. Gospodine zamjeniče, dakle zakoni se donose da bi nešto funkcioniralo. Ako se u samom procesu funkcioniranja primijeti da nešto nije dobro, onda onaj tko primijeti dužan je Hrvatskom saboru predložiti izmjenu zakona. Dakle, ako smo mi propustili kao Sabor i donijeli takav Zakon o javnim ovlastima gdje kažemo da obrtnici to ne mogu raditi bi u nekim drugim stvarima isto eliminirali obrtnike, ali ako je organizacijski oblik uvjet dal neko može ili ne može raditi a nije uvjet da li neko ima osposobljene i stručne ljude onda smo mi totalno na krivom putu. Ako mi kažemo da je obrtništvo, malo i srednje poduzetništvo nešto što će biti kičma gospodarskog oporavka Republike Hrvatske onda je to jedna od administrativnih barijera koje moramo ukloniti. Nije administrativna barijera reći ja ću ukloniti 5 ili 6 zakona nego upravo ovakve zapreke, to vam je ko trka na sto metara i ko trka na sto metara sa zaprekama. I onda vam još netko u nepravilnom razmaku popravi te zapreke, normalna da ne možete trčati. Jer ponavljam vam, dogodit će vam se da pametan obrtnik, poduzetan koji ima stručnog čovjeka može dobiti javne ovlasti će osnovati poduzeće i u to poduzeće će staviti jednog ili ni jednog čovjeka koji će u datom momentu radit taj posao koji treba, a istovremeno može kod njega u obrtu raditi servis ili nešto drugo. Pa zašto ljude tjeramo u nekakve inkriminirane radnje kad nam to ne treba? Jer ponavljam, kakva je razlika između obrta i poduzeća? obrt je tradicija isto kao i poduzetništvo, i sad razlika je dakle jedino u tome gdje sam ja dobio dozvolu za djelatnost. Obrtnik je dobio u gradu, a ovaj koji ima tvrtku je dobio na Visokom trgovačkom sudu. Nikakve druge razlike nema, ajmo mi propisati uvjete koje mora imati neko ko će dobiti javne ovlasti i to je ključ svega. I kako mora izgledati dokument i koja je odgovornost za ono što on potpiše i da. Ali na ovakav način eliminirati nekoga je van svake pameti, ali kažem puna su nam usta uklanjanja administrativnih prepreka. Ovo je jedna od administrativnih prepreka koje Hrvatska mora ukloniti, a to je ta različito gledanje na obrtnike i pravne osobe. Hvala lijepo. Gospodine saborski zastupniče ja se potpuno slažem s vama da ako zakon ne funkcionira da treba stvari mijenjati, tu se potpuno slažemo ali isto tako shvatite, Ministarstvo gospodarstva mora postupati po postojećim zakonima mislim da je potpuno jasno vama da mi radimo po postojećim zakonima i postojećim zakonima pišemo. A što se tiče, odnosno predlažemo zakone koje uvaženi dom usvaja. A što se tiče samo na ovog djela oko skidanja barijera, možete vidjeti, a što je bila danas i rasprava ovaj zakon otvara tržište. Tako da ovaj zakon sa svojim novim ovlastima omogućava i razvoj malog i srednjeg poduzetništva nije da ga koči. Hvala. Izvolite kolega Sanader. Izvolite. Ante Sanader, replika. Ispričavam se ako niste vidjeli, ali sam reagirao. Naime, gospodin zamjenik ministra je rekao ovo za poslovne knjige, jasno da inspektor imaju ovlasti, mogu oni gledati mjeriteljske dnevnike ali nema razlika da mjerni inspektor kontrolira knjige, kompletne knjige o poduzetniku jer to ne znam po kojem zakonu je to definirano, ali je to nelogično i nenormalno da mjerni inspektor kontrolira poslovne knjige. Zato sam dao ovu primjedbu da u članku 53. stavku 1. se skine to. A jasno je da inspektor ima pravo nadzirat mjeriteljske dnevnike i ono što je vezano za njegovu struku. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo vjerojatno sutra.